raspravit ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za gospodarstvo, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. Da li želi predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državna tajnica, gospođa Tamara Obradović Mazal. Izvolite. **Obradović Mazal, Tamara** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. U drugom čitanju Vlada je Saboru uputila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi i koristim ovu prigodu u uvodu zahvaliti uistinu svima na konstruktivnoj raspravi, prijedlozima za poboljšanje ovog teksta, konačnog prijedloga zakona. Zahvaljujem svim predsjednicima odbora i njihovim članovima koji su proveli raspravu ovog zakona i kao što će se u nastavku rasprave vidjeti svojim radom doprinijeli da ovaj zakon bude još bolji i još kvalitetniji. U uvodu dopustite mi samo da skrenem pozornost na primjenu dosadašnjeg zakona, važećeg zakona o javnoj nabavi. To su uvijek interesantne brojke. Radi se ipak o javnim sredstvima. Radi se o sredstvima naših naših poreznih obveznika, pa stoga mi dopustite da dam jedan vrlo kratak prikaz o javnoj nabavi koja se u našem elektroničkom oglasniku ogleda kroz 28952 objave od čega samo u otvorenom postupku kako govorimo o sklopljenim ugovorima po vrsti postupka samo u otvorenom postupku odlazi 5994, u ograničenom 169, ograničenom zbog žurnosti 5, pregovaračkom postupku s prethodnom objavom 89, bez prethodne objave 1533, pregovaračkom postupku zbog žurnosti 13, usluge iz dodatka 2b. 135 i nedefinirana vrijednost prema skupu podataka 512. primjenom važećeg Zakona o javnoj nabavi najveći udio u ukupno sklopljenim ugovorima otpada na otvoreni postupak što govori o naručiteljima koji u jednom najvećem postotku 70,29% su skloni, odnosno opredjeljuju se za otvoreni postupak kada naravno za to imaju sve uvjete i sve mogućnosti, a uistinu rijetko, primjerice ispod 1% koriste ograničeni postupak ili pregovarački postupak sa prethodnom objavom, dok je pregovarački postupak bez prethodne objave, odnosno parafrazirati ću, izravna pogodba prisutan tek sa 27%. novčane vrijednosti, jedan kratki prikaz na bazi 10 najvećih naručitelja u udjelu 100% vrijednosti nabave na bazi dostupnih statističkih podataka prednjači Grad Zagreb sa 75,48%, dok je recimo sljedeća županija, dakle Grad Zagreb kao županija, sljedeća županija tek sa 5,09% Splitsko-dalmatinska, a svi ostali zastupljeni su udjelu javne nabave sa 4,28%. Dakle po veličini vrijednosti u samoj nabavi i županija, Grad Zagreb je na prvom mjestu. Deseti najveći naručitelj je Virovitičko-podravska županija. Što se tiče pregleda udjela u ukupnoj vrijednosti nabave, svi gradovi na popisu liste obveznika Zakona o javnoj nabavi u javnoj nabavi sudjeluju sa 47, 48%, od toga bez Grada Zagreba, Grad Sisak je prvi najveći naručitelj sa 11,25% udjela ukupne vrijednosti javne nabave, dok je na posljednjem mjestu od 10 najvećih naručitelja Grad Samobor sa 2,14%. Ukupno zaključno sa krajem rujna ove godine, ukupna vrijednost sredstava na bazi sklopljenih ugovora iznosila je oko 13 milijardi kuna. Ono što je znakovito i značajno, obzirom da je i prethodna rasprava bila vođena u tonu borbe protiv korupcije, transparentnosti, javnosti, otvorenosti postupka rekla bih da važeći zakon, a svakako i izmjene i dopune će doprinijeti upravo toj javnosti, transparentnosti jer kao što smo iz statističkih podataka mogli vidjeti, uistinu najveći postotak odlazi isključivo na otvoreni postupak. S obzirom da smo danas tu predstaviti drugo čitanje izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi, ja bih samo vrlo kratko pripomenula koje su razlike u odnosu na tekst zakona kojeg ste dobili u prvom čitanju. U međuvremenu provevši uistinu vrlo široku javnu raspravu, raspravu sa ponuditeljima, sa naručiteljima, sa Europskom komisijom, sa OECD-om, sa SIGMA-om, uistinu sa svim zainteresiranim stranama, što na našu, što na njihovu inicijativu mi smo u ovaj zakon uključili i postupke davanja koncesija za javne radove koja je ujedno i predmet direktive, jedne od direktive koju smo prenijeli već u Zakon o javnoj nabavi i time smo i u tom dijelu u potpunosti preuzeli odredbe navedene direktive. Brisali smo izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi na nabavu s ciljem žurnog sprječavanja nastanka štete. Naime, radi zahtjeva Europske komisije navedena odredba je prebačena iz izuzeća i uvrštena je u kategoriju provedbe pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave jer prema tumačenju Europske komisije i prema interpretaciji Europskog suda pravde ne radi se o izuzeću, već se radi o kategoriji koju pregovarački postupak bez prethodne objave može zadovoljiti obzirom na potrebe i obzirom na rokove. Također ugovori o javnoj nabavi koji su na osnovi propisa Republike Hrvatske klasificirani kao sigurnosni, odnosno vrše se radi primjene informacijske sigurnosti sklopiti će sukladno uredbi o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti koju ćemo naravno donijeti u sljedećem razdoblju, a prateći dinamiku usvajanja direktive koja će uređivati upravo tu tematiku na razini Europske unije, a koja je u nacrtnoj fazi u ovom trenutku. Također smo uveli antikoruptivnu klauzulu u sustav javne nabave. Tu smo dobili vrlo široku potporu jer ovom odredbom vjerujemo da ćemo spriječiti, da ćemo onemogućiti da čelnici naručitelja sklapaju ugovore u kojima imaju bilo kakva upravljačka prava i time dovode sami sebe u sumnju da zapravo "namještaju" poslove. "namještaju" poslove. Također vežući se na Zakon o proračunu i podredno njime financijskim planom uveli smo kategoriju plana nabave. Plan nabave je dobar instrument. Plan nabave se daje skrahirati iz financijskog plana temeljem Zakona o proračunu. Ne želimo dodatno administrativno opteretiti obveznike Zakona o javnoj nabavi, već jednostavno tražimo da se iz financijskog plana kojeg će ovako i onako raditi temeljem Zakona o proračunu jednostavno je skrahiraju sredstva koja su isključivo namijenjena nabavi roba, radova i usluga. Temeljem novog Zakona o proračunu napravili smo intervenciju vezanu za postupak javne nabave za višegodišnje ugovore. Ne može ih naručitelj u svom redovnom funkcioniranju pokrenuti ukoliko nema planirana sredstva za ukupno trajanje ugovora. Na zahtjev samih ponuditelja, dakle čimbenika na našem tržištu vratili smo, odnosno odustali smo od liberalnijeg pristupa kategoriziranja dokaza o sposobnosti u svakom postupku javne nabave. Da podsjetim, u prvom čitanju smo predložili da se samo radi o dokazu o nekažnjavanju, međutim ponuditelji su kako bi omogućili i ravnopravnu tržišnu utakmicu i na neki način veću disciplinu među njima samima kada se javljaju na natječaje tražili ipak stroži režim i tome smo udovoljili. Rok mirovanja temeljem usklađivanja sa novom Direktivom o pravnoj zaštiti podignut je sa 12 na 15 dana. Na taj način smo i u tom dijelu u potpunosti preuzeli direktivu Europske unije koja se odnosi samo na pravnu zaštitu. Pravna zaštita kakva će biti uređena izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi biti će jedinstvena i za koncesije i za javno-privatno partnerstvo. U drugom čitanju poradili smo na odredbama o jednostavnijem izvješćivanju i naravno na daljnjoj profesionalizaciji javne nabave, podsjećam za naručitelja koji pretežito provodi postupke u visini jednakoj ili iznad 300 ili 500 tisuća kuna za radove. Ono što želimo ostvariti je obveznu edukaciju za osobe osobe koje su zaposlene u naručiteljima na poslovima nabave. Ta edukacija bi trajala 24 mjeseca, odnosno licenca bi trajala 24 mjeseca obzirom da je pravo vrlo živa kategorija ono se treba obnavljati, odnosno znanje o njemu se treba obnavljati i u tom smislu svi naručitelji, odnosno njihovi zaposlenici morati će nakon 2 godine obnavljati svoje znanje o javnoj nabavi. Držimo da je to dobro iz najmanje dva razloga. S jedne strane što ipak potičemo ljude koji su zaposleni na poslovima kojima troše tuđi novac, držimo ih na neki način stalno na oprezu, stalno educirane, želimo da oni prate novine, u zakonodavstvu sustava javne nabave. S druge strane, takvom profesionalizacijom ipak izbjegavamo s jedne strane ljudski faktor, tu jednu ljudsku pogrešku, a s druge strane neznanje često se koristi kao element zaobilaženja Zakona o javnoj nabavi što naravno svi ćemo se složiti da nije nije dobro. Još jednom dugujem zahvalu apsolutno svima koji su nam u razdoblju između prvog i drugo čitanja pomogli da unaprijedimo tekst zakona za drugo čitanje. U tom smislu rasprava je bila provedena kako na Odboru za zakonodavstvo tako i na Odboru za lokalnu i područnu, odnosno regionalnu samoupravu. Amandmani su vrlo kvalitetni, amandmani apsolutno pridonose daljnjoj kvaliteti ovog konačnog prijedloga zakona i u tom smislu Vlada će prihvatiti kako sve amandmane koje je predložio Odbor za zakonodavstvo tako i amandman koji predlaže Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu s tom razlikom da prihvaćanje amandmana koje je predložio Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu konzumira amandman koji je predložio Odbor za zakonodavstvo tako da možemo se suglasiti oko zapravo identičnosti amandmana. Postoji jedna mala nomotehnička razlika tako da u ovom slučaju dali bismo prevagu Odboru za lokalnu samoupravu. Zahvaljujem još jednom na pažnji. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele

Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, poštovana gospođo državna tajnice, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Odmah na početku ove rasprave želja mi je reći nekoliko rečenica o javnoj nabavi općenito i važnosti njenog kvalitetnog i transparentnog uređenja se ne razumije./ … Republici Hrvatskoj te naglasiti kako će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi iz dva osnovna razloga. Prvi zbog namjere potpunog usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije u području javne nabave, javno-privatnog partnerstva i koncesija za javne radove. zbog konačne uspostave cjelovitog, jedinstvenog i transparentnog sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj koji bi trebao pridonijeti pojednostavljenju postupaka, racionalizaciji poslovanja države te sniženju ukupnih troškova

koje se financiraju najvećim dijelom iz proračuna primjenjuju, odnosno dužni su ga primjenjivati prilikom odabira gospodarskog subjekta koji će izvoditi određene radove, isporučivati robu ili pružati usluge u javnom interesu. Bitno je naglasiti da bi nabavka bila javna. Ona mora poštivati određena načela koja omogućavaju svim gospodarskim subjektima, dakle ponuditeljima jednakopravni položaj i nuditi im iste šanse na tržištu javnih nabavki. Posebno treba istaknuti ulogu države kao iznimno važnog gospodarskog čimbenika koji svojim aktivnostima, odnosno brojem i visinom novčanih transakcija ima značajan utjecaj ne samo na ukupnu gospodarsku aktivnost u Republici Hrvatskoj već i na društvo u cjelini. Istaknuti ću samo jedan podatak koji to na najbolji način potvrđuje, a on govori o tome kako je vrijednost ukupnih javnih nabava u Republici Hrvatskoj tijekom 2007. godine iznosila 44,4 milijarde kuna ili 16,15% bruto domaćeg proizvoda uz napomenu kako je udio javnih nabavki u bruto domaćem proizvodu u odnosu na 2006. godinu povećan za 4,38%. Taj podatak dakle govori i povećanju konkurentnosti kroz rast državnih ulaganja na međugodišnjoj razini te utjecaju javnih nabavki na ukupan gospodarski rast. Upravo iz toga razloga je veoma važno uspostaviti kvalitetan sustav javne nabave koji će u potpunosti poštivati načelo slobode kretanja roba i pružanja usluga, načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakosti i zabrane diskriminacije, načelo efikasnosti te načelo transparentnosti. Takav sustav mora imati ugrađene antikorupcijske mehanizme koji će mito i korupciju, ali i druge neželjene pojave svesti na najmanju moguću mjeru ili ih potpuno eliminirati. Mi iz Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice smatramo potrebnim posebno istaknuti kako dobar sustav javnih nabava kojeg osim Zakona o javnoj nabavi trebaju činiti Zakon o koncesijama te Zakon o javno-privatnom partnerstvu o kojem se već jeste ili će se raspravljati tijekom ove sjednice Hrvatskoga sabora, uz naglašeno djelovanje Ureda za sustav javne nabave, Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Državne revizije predstavlja s jedne strane jamstvo uspjehu borbe protiv mita i korupcije te zlouporaba pri gospodarenju državnom imovinom, a s druge strane doprinosi podizanju razine povjerenja javnosti i gospodarstva prema državnim institucijama te hrvatskoj politici i njezinim političarima. Na žalost dobar dio naše javnosti upravo uz postupke javne nabave povezuje nečasne radnje pojedinaca i korupciju, nerijetko puno više nego je to zaista slučaj. Poštovane kolegice i kolege tome se ne treba čuditi, ne treba se čuditi često totalno iskrivljenoj percepciji pojedinaca ili skupina o nekim pojavama u društvu, jer mi smo sami dobrim dijelom krivi zašto je to tako. Zašto to treba posebno istaknuti? Pa svakodnevno svjedočimo ovdje i u Hrvatskom saboru bez obzira o temi o kojoj se rasprava vodila i bez obzira ima li se argumenata ili ne za mnoge izrečene tvrdnje kako se od velikog broja nas, na svu sreću radi se o manjini, mogu čuti uglavnom kritički raspoloženi tonovi te pokušaji prikazivanja našoj javnosti kako u ovoj državi ništa ne valja. Dakle jednu katastrofičnu sliku našega društva. Na žalost na taj način šaljemo lošu poruku ne samo našoj javnosti nego i čitavoj međunarodnoj zajednici te stvaramo općenito negativnu percepciju o hrvatskim političarima ali i hrvatskom društvu uopće. Svjesni smo mi iz Hrvatske demokratske zajednice toga kako stanje našeg društva nije idealno i da je problema još podosta koje moramo rješavati, ali isto tako smo svjesni da idemo u dobrom pravcu, da je danas ono puno bolje nego li je bilo prije četiri godine, da je prije četiri godine bilo puno bolje nego prije osam, isto kao što smo sigurni da će za četiri godine biti zasigurno puno bolje negoli je danas. Zato vas poštovane kolegice i kolege pozivam, na žalost malo nas je u dvorani, da probleme rješavamo zajednički kroz jednu konstruktivnu pa i kritičku raspravu iz koje će proizaći isto tako konstruktivni prijedlozi na dobrobit svih te da u svoje rasprave unesemo puno više svjetla, odnosno da više pozornosti posvetimo onim dobrim kretanjima u našemu društvu, jer uvjeren sam da je takvih primjera i takvih slučajeva puno više nego onih drugih. Dakako pri tome ne smijemo zanemariti niti one negativne i loše pojave kojih na žalost još uvijek ima u našem društvu i protiv kojih se moramo boriti iznalaženjem iznalaženjem učinkovitih mehanizama koji bi ih, kako bi ih bivalo sve manje i manje do njihove potpune eliminacije. Zbog svega prethodno navedenog danas i raspravljamo o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi za koji smo uvjereni da će doprinijeti ostvarenju zacrtanih ciljeva, odnosno pojednostavljenju postupka javne nabave prihvatljivog za korisnike, njegovoj racionalizaciji, fleksibilnosti i učinkovitosti te njegovoj potpunoj transparentnosti. Pravno uređenje područja javne nabave u Republici Hrvatskoj po prvi put se dogodilo 1995. godine. Stoga slobodno možemo reći kako je Republika Hrvatska država s kratkom tradicijom uređenosti područja javne nabave. Prvi zakon kojim je uređeno to područje donesen je 1997. godine, a njegovo donošenje predstavljalo je značajan iskorak u odnosu na praksu koja je bila u vremenu prije toga. Dakako sustav je i narednim godinama unapređivan što je rezultiralo donošenje Zakona o javnoj nabavi izu 2001. godine, međutim taj sustav unatoč značajnom iskoraku i dalje imao je niz svojih nedostataka i praznina te zbog toga nije mogao odgovoriti u potpunosti zahtjevu vremena, niti na nacionalnom, niti na međunarodnom planu. Radi svega toga 2007. godine donesen je potpuno novi Zakon o javnoj nabavi, dakle danas važeći zakon koji je stupio na snagu početkom ove godine te koji je u svom pretežnom dijelu usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije, međutim ne u potpunosti jer ne sadrži sve nove odredbe europskog prava. Također u dosadašnjoj primjeni Zakona o javnoj nabavi utvrđeno je kako su pojedine njegove odredbe znatno strože odredbi europskih direktiva, te kako postoje određene nejasnoće koje su stvarale poteškoće u primjeni pojedinih instituta važećeg zakona. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice posebno želi pohvaliti održavanje velikog broja edukativnih seminara, radionica i okruglih stolova koji su organizirani u vlastitoj organizaciji ili režiji od strane uprave za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, ali i u suradnji sa drugim zainteresiranim institucijama. S jedne strane jer je edukacija u sustavu javne nabave sa ugrađenom pravnom stečevinom Europske unije iznimno važna u pripremi naših gospodarstvenika za izlazak na europsko tržište i tržište drugih razvijenih zemalja. A s druge strane, jer se tijekom navedene izobrazbe kao i kroz svakodnevnu konzultaciju ureda uz pomoć tzv. dežurnog savjetnika uspjelo prikupiti veliki broj opravdanih primjedbi i prijedloga koji su išli u pravcu otklanjanja uočenih nepravilnosti te unapređivanja sustava javne nabave. Smatramo važnim spomenuti i činjenicu koja govori o tome da je sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave, te Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, nadležnost Vladinog Ureda za javnu nabavu preuzela Uprava za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva. Dakle, uvažavajući sve prethodno rečeno, razloge zbog kojih se predlažu izmjene i dopune važećih Zakona o javnoj nabavi možemo svesti na tri osnovna. Prvo radi potrebe daljnjeg usklađivanja područja javnih nabava sa pravnom stečevinom Drugo, radi potrebe otklanjanja određenih nepravilnosti, nejasnoća i poteškoća u primjeni zakona, te njegovog poboljšanja i unapređenja. I treće, radi potrebe usklađivanja sa drugim važećim propisima Republike Hrvatske. Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, sukladno zaključku Hrvatskog sabora, a nakon provedene rasprave o prijedlogu zakona u prvom čitanju, uvažene su primjedbe i preporuke određenih saborskih odbora, te su učinjene i određene promjene koje nisu suštinske, nego čisto pravne i nomotehničke naravi. Dakle, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, uključujući izmjene i dopune sadržane u prijedlogu iz prvog čitanja, u ovaj sustav javne nabave donosi značajne novine i dodatnu kvalitetu. Ja neću ponavljati ono što je već državna tajnica rekla, ali mislim da u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice moram napomenuti samo dvije novine koje mislim da su od iznimnog značaja. Kao prvo, uvodi se antikoruptivna odredba kojom se opisuju slučajevi kada naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa određenim gospodarskim subjektima. Mislimo da je to zaista potrebno i da je to jako dobra odredba. posebno želimo pohvaliti uvođenje obveze specijalističke izobrazbe iz područja javne nabave za djelatnike naručitelja, dakle prosiluzaciju javne uprave u slučaju nabavki čija procijenjena vrijednost prelazi propisane pragove od 300, odnosno 500 tisuća kuna. Konačno, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice izražava uvjerenje kako će Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi doprinijeti unapređenju sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i stvaranju uvjeta za potpuno otvaranje tržišta javne nabave slobodnoj konkurenciji, te će zajedno sa Zakonom o javnom privatnom partnerstvu i Zakonom o koncesijama u potpunosti pravno regulirati sustav javnih nabava i time pozitivno utjecati na ukupnu poduzetničku investicijsku klimu u Republici Hrvatskoj. Upravo zbog toga uvjerenja Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice će Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi u potpunosti podržati kao što je to učinio i nakon prvog čitanja. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče, poštovana državna tajnice. I ovaj Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi treba promatrati u svijetlu svijetlu naše riješenosti i poduzimanju antikorupcijskih mjera. Prije svega mislim da je to puno važnije od nekih normi koje su i tehničke naravi i koje zahtijeva procedura ovakve materije. Posebno stoga što moramo biti svjesni da je ovo područje koje je u javnosti tako percipirano, ali ne samo što je to tako, nego to svugdje u svijetu, pa i kod nas s obzirom da je država i svugdje najveći naručitelj poslova, i to onih najskupljih poslova, onda je upravo mogućnost da se korupcija ovdje javi i najveća. Naime, moramo biti svjesni da korupcija ona od jučer nije ona koja je današnja korupcija. Da je prijelaz očito od one korupcije koja je akcidentalna do jedne kronične pojave i zato pogotovo ovdje, kod donošenja ovakvog zakona, u ovom smislu treba biti itekako oprezan. Naime, kako se dobivaju poslovi. Da li je to područje takvo i da li ovim zakonom zaista u svim onim segmentima možemo odgovoriti na nešto što se događa u javnosti? To smo vidjeli i iz godišnjeg izvješća i pitanje tih žalbi nije adekvatno, ne može dati adekvatan odgovor jer je vrlo mali broj žalbi, što je simptomatično. Kako se to ljudi ne usuđuju uopće izjavljivati žalbe i mi moramo zajedno dati odgovor na to pitanje. U situacijama kada je prima facie jasno da je sve legalno na prvi pogled, da je posao dobio onaj koji je najjeftiniji, pa zar nitko ovdje, ne u ovoj sabornici, nego u javnosti, pa i kod onih prije svega tijela progona, represije, zar im ne pada u oči da u pravilu kao kooperanti i kao pravi izvođači javljaju se oni koji su dali skuplje ponude. To mora biti alarmantno, crveno svijetlo da tu nešto nije u redu. To nije akcidentalna pojava, slučajna, nego to se gotovo u pravilu događa. I u pravilu takvi niti ne izjavljuju žalbe. Kako dati odgovor na to pitanje? Ja znam da nije lako napraviti jednu normu i u ovakvom zakonu koji to može spriječiti ali u svakom slučaju ovdje je jedna zajednička politička volja da se to ne događa. Može itekako djelovati na ovo. Sjećamo se malo prije što je ministar rekao i tomu nema sumnje i treba mu vjerovati da sama volja države da napravi adekvatan registar da u tom registru su svi podaci tko je platio, od kada, već je neke potakla itekako da odmah uplate. Dakle, shvatili su da se država ne šali. Kako je moguće da u temeljnom ugovoru koji je prošao uredu događaju se takve izmjene koje višestruko i ti iznosi dodatnih radova višestruko premašuju osnovni ugovor. I to svi znaju. I to je javna tajna, zapravo nije javna tajna nego činjenica koju nitko niti ne dovodi u pitanje. Na kraju krajeva zašto i bi kada iz godine u godinu državna revizija to stalno ističe i kako u pogledu centralne vlasti tako u pogledu poslovanja jedinica lokalne samouprave. I to treba suzbiti. Ali to kažem nije samo naša nekakva umotvorina, da su tako naši ljudi domišljati pa se tako ponašaju, a vlasti im idu, odnosno pojedini segmenti koji o tome odlučuju idu im na ruku. Pa svugdje bi se tako ljudi ponašali, ali recimo jedna Francuska ima upravni ugovor, gdje je nemoguće, dakle svi dodatni ugovori molim dodatne potrebne potrebe, može se javiti upravo jer je posao i nepredvidiv nekada, dodatni poslovi koji se nisu mogli unaprijed predvidjeti, dodatni poslovi, dodatni natječaj. Pa odakle onom pravo da automatski dobije pravo na takve dodatne poslove. Tu država može reagirati. Mislim da to nije još uvijek dobro riješeno, ali ako bi se to razriješilo ne bi se više ni u onom prvom mom spomenutom slučaju događalo da oni koji su dali skuplje ponude budu izvođači. Njih treba onda pozvati na red. isto tako postavlja se pitanje dakle koji su to koji dobivaju poslove. Ali to nije pitanje samo jednog resora. To je pitanje evo recimo za naš ured u suzbijanju pranja novca. Kako je moguće da na nekakvom natječaju da netko kupi nešto, a nema ni fikus u svom uredu, a ured ima negdje u svom jednosobnom stanu. Dakle, očito da nije kupio za sebe, da nije kupio svojim sredstvima. Kojim je sredstvima to kupio? Dakle, ovo je jedna šira materija koja može biti dobro obuhvaćena. Mi ne možemo biti zemlja koja se proglasila praonicom novca. I kroz ove kroz javne nabave, gdje oni povratak ispranih svoj oprani novac žele odbaciti u legalne tijekove. nije to kod nas samo, nego da upravo taj prljavi novac, jer je ogroman novac, želi se inkorporirati u prave poslove. A koji su to pravi poslovi? Najčešće ovakve naravi i najčešće građevinski poslovi. Dakle, to su pitanja koja nisu samo pitanja ovog zakona, nego pitanja prije svega apsolutne riješenosti da želimo zemlju slobodnu od korupcije, da sve političke stranke, ali da ih vidim onda što paralelno s ovim zakonom treba u ovim akcijskim mjerama nadopuniti kako bi efikasnost ovog zakona bila prava. I da mi zaista ovdje prije svega u Hrvatskom saboru kao cjelina, pokažemo prezir prema korumpiranima ali i onima koji potiču na takvo ponašanje. Prema tome, ovakvi jedni poslovi kažem vrlo su rizični, vrlo osjetljivi i ukoliko bi država riješila, ukoliko bi Vlada i u ovom prijedlogu nego i u ovim dodatnim mjerama, riješila ova pitanja koja uzbunjuju javnost, koja one gospodarstvenike uopće kojima je puno bolje poznato što se događa koji su u tim poslovima, nego nama koji s više ili manje i samo naslućujemo, onda bi na taj način i tržište i prava tržišna sloboda tržišta i natjecanja bila pravednija. Kažem ozbiljnu pozornost moramo pokloniti ovome da ne možemo olako prijeći preko te činjenice da se tijela progona na ovo moraju očitovati, pozvati te osobe, to nisu akcidentalne pojave što se tu događa. A na nama je ovdje da ove dodatni poslovi koji ne samo da premašuju, ne bi smjeli premašiti jednom, nekoliko puta, nego ne bi smjeli uopće ne znatno nego uopće odstupati od te prvotne cijene, jer već dolaze u nepovoljni položaj onog konkurenta koji je izgubio posao, a sigurno je bio upravo povoljniji, odnosno skuplji za jednu realnu cijenu takvih potrebnih ugovora. Mislim da evo još ima prostora da i u ovom konačnom prijedlogu zakona vidimo što se tu dade učiniti i već ova mjera bila bi dobar i siguran signal i onima kako se treba ponašati. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, cijenjeni kolegice i kolege. Već sam govorio o negativnoj javnoj percepciji kategorije koncesija, a kada je riječ o javnoj nabavi mislim da je to negativno doživljavanje još izraženije. Zbog činjenice da je proces mijenjanja predrasuda i javne percepcije dugotrajan proces, mislim da će trebati još dosta vremena i još više promjena navika i uobičajenih tehnika u postupcima javne nabave da bi se razbila teza većine javnog mišljenja da je područje javne nabave područje izražene korupcije, da je područje javne nabave područje povoljno za porast kriminala i da je javna nabava područje u kojem se pojedinačni interesi nadvladali opće interese. Ali ustaljene tehnike i uobičajene tehnike u postupcima javne nabave najefikasnije se mogu mijenjati putem promjena zakonskog okvira. Ovaj prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi je dosita pozitivan iskorak u cilju otklanjanja uočenih nedostataka u postojećem zakonskom okviru i siguran sam da će to … pridonijeti smanjenju prostora za eventualne manipulacije i netransparentnost, a to je od iznimne važnosti jer godišnja vrijednost javne nabave iznosi više od 16% ukupnog bruto domaćeg proizvoda, a primjera radi u 2007. godini iznosila je više od 44 milijarde kuna. Važno je istaknuti da je ovim predloženim izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi u sustavu javne nabave uvedena i antikoruptivna klauzula kojom se opisuju slučajevi kada naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa određenim gospodarskim subjektom. Ovim izmjenama i dopunama Zakon o javnoj nabavi postaje jednostavniji i prihvatljiviji korisnicima, a njime se nudi slobodniji pristup i uvodi veća prilagodiljvost standardnim postupcima čije će povećanje dovesti i do smanjenja troškova. Zbog svega navedenog ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi smatram velikim pozitivnim iskorakom i budućim moderatorom u tehnologiji postupaka javne nabave i naravno da ću glasovati za njegovo donošenje. Hvala lijepo. Hvala. I zaključno državna tajnica Tamara Obradović Mazal. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ustvari teško je imati završnu riječ nakon ako dobro razumijem zaista iznimne podrške ovim izmjenama i dopunama zakona i tu bih se pridružila raspravi koja se vodila da korupcija koja se javlja, korupcija u kojoj s jedne strane nagađamo, drugi su je više svjesni, treći su aktivni akteri sve je to jedna siva zona. Ne može se riješiti ovim zakonom. U svakom slučaju ne može se riješiti ovim zakonom Ovim zakonom se može postaviti dobar okvir, a naravno pravosuđe i represivna tijela moraju odraditi svoje ali uistinu što i na koji način odraditi svoj dio posla ako strana koja se drži oštećenom u određenom tenderu, u određenom natječaju iz ovih ili onih razloga ne želi zapravo zapravo se žaliti pred državnom komisijom. I u tom segmentu apsolutno treba raditi na podizanju svijesti, na ohrabrivanju svih tih tvrtki koje dnevno zovu u upravu za sustav javne nabave. Mi dnevno primamo uistinu dosta poziva ljudi, tvrtki koje želi skrenuti pozornost na svoje slučajeve odbijanja neprolaska na natječaju ali opet s druge strane nemaju dovoljno hrabrosti ili vremena ili novaca ili jednostavno živaca da bi ustvari izjavili žalbu pred državnom komisijom koja će im to, koja će brzo riješiti i odlučiti o njihovim pravima. Tako da u tom segmentu ono na čemu dalje će Vlada raditi u suradnji sa nevladinim organizacijama i odazvat se svakom pozivu na okrugle stolove, odazvat se svakom pozivu na savjetovanje je to dizanje svijesti i edukacija u sustavu javne nabave, edukacija o pravnoj zaštiti, o svim pravima koje oštećena ili onaj tko se smatra oštećenom stranom može imati u tom segmentu. Mi imamo veliko savjetovanje o javnim nabavama 30.10. i naravno upućujem jedan široki poziv za sve zainteresirane da nam se pridruže kada ćemo predstavljati novele u sustavu javnih nabava kroz praktične radionice. Samo dva osvrta vezano za podugovaranje. Mi ne možemo zabraniti podugovaranje. Možemo ga regulirati. U tom segmentu smo ga regulirali nešto strožije i izmjene i dopune zakona idu u smjeru da naručitelj od ponuditelja imenom i prezimenom mora navesti svoje podugovarače odnosno mora navesti opseg, vrstu i vrijednost radova ako se radi o radovima za koje će sklopiti podugovor. S druge strane aneksi da, uistinu aneksi su veliki problem međutim aneksi će biti podvrgnuti legalnom pregovaračkom postupku. Dakle nema neposrednog dogovora oko aneksa glavnog ugovora. Radit će se o pregovaračkom postupku bez prethodne objave i naravno samo ako se radi o postotku dodatnih radova u iznosu od 25%. S obzirom da je izložen primjer Europske unije mogu samo reći da smo tu zapravo za pola uniji podugovarač može odraditi i do 50% dodatnih radova. Evo toliko u završnoj riječi i zapravo želim iskazati jedno veliko hvala s jedne strane vama na vašoj podršci i raspravi, a s druge strane uistinu jednom vrijednom timu ljudi koji iz dana u dan radi na poboljšanju sustava javne nabave. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo kad se steknu uvjeti. Dame i gospodo zastupnici sad ćemo prekinuti sjednicu. Nastavljamo u 9 i 30 sati ujutro s točkom dnevnog reda Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije o kontaktima s djecom. Prijatno svima.